(HDZ)** 30. Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 11. i 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa državna tajnica u Ministarstvu kulture, Nina Obuljen. Izvolite. gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnice. Pred vama je Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije. Novog člana Upravnog vijeća potrebno je imenovati umjesto preminulog dosadašnjeg člana dr. Srećka Lipovčana. Vlada Republike Hrvatske je na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu na sjednici održanoj 22. rujna 2009. utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju Vlahe Bogišića članom Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda stručnjaka. Navedeni prijedlog odluke je dostavljen Hrvatskom saboru. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Imali smo do sada čitav niz slučajeva da je Sabor na žalost imenovao, propuštao vrlo važna tijela, vijeća, savjete, odbore, ljude koji nisu imali niti profesionalnu biografiju određene težine, a niti javno verificiran nastup, stav tako da često puta onog časa kad smo ih imenovali na njih smo i zaboravljali. Međutim, sada imamo potpuno drugi slučaj. Predlagatelj nam predlaže da u Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije imenujemo gospodina Vlaha Bogišića i to je sjajan prijedlog iz više razloga. Gospodin Bogišić ima dugu javnu biografiju. Jednako tako ima habitus smješten u milje kulturnoga djelovanja kakvih tridesetak godina. Ono što je možda najvažnije nama su dostupni njegovi stavovi, njegov način komunikacije i možemo reći da će imenovanje gospodina Bogišića svakako upravno vijeće dobiti čovjeka koji nije šutljivac, koji nije klimavac, koji nije mutav nego koji će se založiti za neke jasne principe o kojima možemo znati i samim tim ako čitamo njegove kolumne proteklih godina, ako pratimo njegove nastupe kao potpredsjednika Matice hrvatske, ako pratimo njegov leksikografski rad. U svakome slučaju imam i tu čast osobno poznavati gospodina Bogišića i nije jednom da se nisam slagao s njim u stavovima, ali način na koji on svoje stavove izlaže, obrazlaže, argumentira i ulazi u polemiku, a meni je jako važno da je čovjek takvoga kalibra da ima polemičku notu, da ima polemički kalibar to samo valja poštivati i pozdraviti. On nije čovjek koji će se sakriti iza institucije, pa ni u ovome slučaju sigurno neće sjediti na Upravnome vijeću HINA-e tek gledajući kako stvari prolaze mimo njega i siguran sam da će doprinijeti da određene manjkavosti u radu HINA-e osobito u menadžmentu HINA-e ali jednako tako i u filtriranju političkih informacija vremenom budu umanjenje ili možda čak i otklonjene. U tome smislu klub Hrvatske narodne strane Liberalnih demokrata podržat će imenovanje gospodina Vlaha Bogišića u Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije. Hvala lijepo.